þannig að Eyjólfur Ármannsson taki sæti sem aðalmaður í Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins í stað Ásthildar Lóu Þórsdóttur. Þessar mannabreytingar skoðast samþykktar án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum.

Virðulegur forseti. Tíðindi næturinnar frá Úkraínu fylla mann skelfingu. Alþjóðalög brotin, öryggi Evrópu ógnað með innrás Rússa og almennir borgarar liggja í valnum. Íslenskum stjórnvöldum ber að bregðast við og var gott að heyra fulltrúa stjórnvalda fordæma árásirnar afdráttarlaust í morgunsárið. Ég vil eiga orðastað við hæstv. dómsmálaráðherra um málefni fólks á flótta því að nú þurfum við að tefla því fram sem við höfum yfir að ráða; Rauði krossinn á Íslandi hefur frá árinu 2014 sinnt talsmannaþjónustu fyrir fólk í leit að vernd, en ekki í eigin þágu eða eigin fjárhagslegra hagsmuna heldur af mannúðarsjónarmiðum sem einkenna störf Rauða krossins á alþjóðavísu. Nú hefur hæstv. dómsmálaráðherra án fyrirvara tekið ákvörðun um að endurnýja ekki þjónustusamning við Rauða krossinn. Fyrir liggur að málsmeðferðartími hefur styst eftir að Rauði krossinn tók við verkefninu, en það hefur einmitt verið aðalmarkmið stjórnvalda í málaflokknum. Hjá Rauða krossinum hefur myndast mikil þekking og góð yfirsýn sem hefur gagnast íslenskum stjórnvöldum. Fyrir liggur að 750 einstaklingar í leit að vernd eru nú í þjónustu hjá Rauða krossinum og enginn samningur í gildi frá 30. apríl næstkomandi. Ríkisstjórn sem talar stöðugt um skilvirkni og mun minna um mildi og mannúð ætlar nú að setja málaflokkinn í algjört uppnám, enda fáir lögmenn sem hafa viðlíka þekkingu og þeir lögfræðingar sem alfarið hafa helgað sig málaflokknum síðustu ár. Því spyr ég hæstv. dómsmálaráðherra í tilefni tíðinda næturinnar: Er hann reiðubúinn að taka Úkraínu þegar í stað af lista yfir svokölluð örugg ríki? Mun hann vera tilbúinn til þess að liðka fyrir komu úkraínsks almennings á flótta hingað til lands? Getum við séð fyrir okkur að ríkisstjórnin stígi fram með það sem við höfum yfir að ráða, sem er ekki hervald heldur mannúð og skjól?

þá sem leita hér verndar. Samningurinn hefur tekið til bæði félagsþjónustu og talsmannaþjónustu. Þær breytingar urðu um áramót að félagsþjónustan færist yfir í annað ráðuneyti og samningurinn rann út fyrir rúmu ári, var framlengdur til eins árs var byggður á útboði á sínum tíma. Við þessi tímamót þar sem hlutverk ráðuneytis tekur miklum breytingum er ástæða til að endurskoða það hvernig staðið verður að þessum málum.

Viljum við taka Úkraínu af lista yfir örugg ríki? Ja, það hlýtur að verða til endurskoðunar núna. Það er alveg rétt að mannúð og skjól á að vera aðalsmerki okkar. Við þurfum að axla okkar skyldur í þeim efnum eins og önnur ríki í Evrópu og víðar um heim. Nú blasir við okkur ný sviðsmynd, ný hætta og við hljótum að taka þátt í því, einmitt undir formerkjum mannúðar og skjóls sem Ísland getur veitt. En við þurfum alltaf að hafa það sem forgrunn, í þeim verkefnum sem við tökum að okkur, að við ráðum við þau með sómasamlegum hætti þannig að þeir sem hingað koma og við tökum undir okkar verndarvæng (Forseti hringir.) fái þá þjónustu sem við verðum að geta veitt til að þeir geti búið hér í okkar landi.

hefur ekkert með umsóknir um ríkisborgararétt að gera. Ég held að við hljótum að kalla eftir því að ráðherra málaflokksins kynni sér ögn þá málaflokka sem undir hann heyra áður en hann kemur hingað í pontu með staðlausa stafi. Þetta tvennt, vinnsla á þessu tvennu, hefur engar tengingar. Það er gott að heyra afdráttarlausa yfirlýsingu

eða umsóknir um vernd, hagar sínum vinnubrögðum og getur nýtt sinn mannafla. Þetta tengist auðvitað saman, það er sama stofnunin sem vinnur upplýsingar og afgreiðslu þessara mála.

Það sem vaxtahækkanir undanfarinna vikna hafa gert er að auka verulega á byrðar heimilanna, sem kemur að sjálfsögðu harðast niður á þeim sem verst standa því að þau hafa ekkert fjárhagslegt svigrúm til að bregðast við öllum þessum hækkunum. Enn fremur er þetta hrein og klár eignatilfærsla frá heimilunum til bankanna sem, svo að vægt sé til orða tekið, hafa ekkert við meira fé að gera. Þegar ofan á bætist verðbólga sem komin er hátt í 6% og fer vaxandi, þrátt fyrir fyrirheit fjármálaráðherra um að það myndi ekki gerast, er ekki von á góðu. Enn hefur ekki verið farið í neinar aðgerðir til að verja heimilin fyrir því sem fram undan er. Aðgerðirnar sem þyrfti að ráðast í eru hvorki margar né flóknar. Ríkisstjórnin þarf í aðalatriðum að ráðast í þrennar aðgerðir: Hún þarf að taka húsnæðisliðinn úr vísitölunni, krefja bankana um að sýna samfélagslega ábyrgð og frysta verðtryggingu á lánum og leigu í a.m.k. eitt ár. ár. Förum aðeins nánar yfir ástæður og áhrif þessara einföldu aðgerða. Að taka húsnæðisliðinn úr vísitölunni. Verðbólgan er 5,7%, en án húsnæðisliðar væri hún 3,7%. Með þessari einföldu aðgerð væri slegið á verðbólguna og hennar keðjuverkandi áhrif eins og hækkandi leiguverð og vexti. Að krefja bankana um að sýna samfélagslega ábyrgð og lækka vexti og álögur á viðskiptavini ásamt því að lækka arðsemiskröfur. Að frysta verðtryggingu á lánum og leigu allt þetta ár. Það er eðlileg krafa að bæði bankar og leigusalar séu ekki einir undanþegnir tekjufalli vegna afleiðinga heimsfaraldurs og óeðlilegt að þeir hagnist á ástandinu. Heimilin, sérstaklega á leigumarkaði, standa ekki undir þessum hækkunum. Þetta er það allra minnsta sem hægt er að gera til að verja heimilin sem verst standa. Bara þessar einföldu ráðstafanir myndu milda höggið og erfiðleika heimilanna

Eru einhverjar aðgerðir í undirbúningi sem munu verja heimilin fyrir afleiðingum Covid-19?

okkar reynsla og okkar saga segir okkur að við þurfum sérstaklega að huga að þeim sem hafa minnst á milli handanna þegar verðbólga birtist okkur eins og hefur verið að gerast að undanförnu. Þess vegna skiptir svo miklu máli að það sem við erum að gera hér og það sem Seðlabankinn

Ég vil samt sem áður halda því til haga í þessu samhengi að staða heimilanna hefur aldrei verið sterkari. Það er grunnurinn sem við stöndum á þegar nú sést vaxandi verðbólga.

Og þegar sagt er að fjármunir hafi færst til bankakerfisins frá heimilunum þá verðum við að skoða báðar hliðar efnahagsreiknings heimilanna. Það er alveg rétt að verðbólga hækkar verðtryggð lán. En hvað hafa eignirnar á bak við hækkað? Þær hafa hækkað u.þ.b. helmingi meira en skuldirnar. Ég heyri oft talað hér um að skuldir heimilanna hafi vaxið um 500 milljarða en eignirnar hafa vaxið um um 1.000 milljarða. Við skulum ekki á þessum tímapunkti gera of mikið úr þeim almenna vanda sem mér fannst hv. þingmaður láta skína í, að heimilin séu komin á heljarþröm eða þar séu slík vandamál uppi að slá þurfi af allar afborganir og allar leigugreiðslur út allt þetta ár. Með þessu er verið að gera allt of mikið úr vandanum. Það sem við þurfum að gera er að fylgjast vel með þeim sem standa veikum fæti fyrir. Fjármálakerfið er í mjög góðum færum til þess að bregðast við og ég trúi ekki öðru en að það verði einmitt gert.

batnað á pappír. Það er út af því að eignir hafa hækkað í verði, ekki af því að tekjur heimilanna eða skuldir þeirra við fjármálafyrirtækin hafi lækkað. Það er bara eitthvað sem skiptir ekki máli fyrir framfærslu heimilanna í hverjum einasta mánuði.

og á væntanlega enn eftir að hækka. Þessir peningar eru ekki til á þessum heimilum, þeir eru bara ekki til. Og hvernig ætlar fjármálaráðherra að bæta þetta upp í kjaraviðræðum í haust þegar það þarf a.m.k. 50.000 kr. hækkun til að mæta þessu?

að ráðstöfunartekjur heimilanna hefðu aldrei verið meiri. Við þurfum að skoða hlutföll eins og t.d. hvaða hlutfall af ráðstöfunartekjum heimilanna fer til að standa undir húsnæðislánum. Þetta skiptir máli. Mitt innlegg inn í þessa umræðu er: Já, við skulum hafa auga með þeim sem minnst hafa á milli handanna, en það fólk er margt

Það er ákveðin þversögn í þessum málflutningi, að vilja útrýma þeim lánum sem við þessar aðstæður veita einmitt mesta skjólið.

Virðulegi forseti. Í viðtölum við fjölmiðla undanfarið, nú síðast 16. febrúar, hefur hæstv. dómsmálaráðherra sagt að hann sé, ásamt lögreglustjórum og Landssambandi lögreglumanna, að skoða hvort rafbyssur verði teknar upp við löggæslustörf hér á landi. Meðal ástæðna segir hann að verkefnum lögreglu hefur fjölgað þar sem vopn komi við sögu og því sé nauðsynlegt að lögreglan geti brugðist við með því sem hann kallar viðeigandi hætti. Piparúði eða kylfa dugi ekki til heldur þurfi að taka upp rafbyssur. Samtökin Amnesty International hafa þegar varað við notkun slíkra vopna hér á landi þar sem alvarleg slys og dauðsföll hafa hlotist af notkun þeirra. Rannsóknir á notkun slíkra vopna sýna t.d. að í Bandaríkjunum hafa á rúmlega tíu ára tímabili verið skráð 500 dauðsföll af völdum slíkra vopna og að 90% þeirra sem hafa látist hafi verið óvopnuð. Notkun þeirra er sérstaklega hættuleg gagnvart fólki með undirliggjandi sjúkdóma, sem er oftast engin leið fyrir lögreglu að vita hvort séu til staðar. Möguleikinn á að misbeita þessum vopnum er jafnvel meiri en á venjulegum byssum því að notendur eru oft sannfærður um skaðleysi þeirra. Það má líka ekki gleyma því að þeir einstaklingar sem eru hvað oftast skotnir með rafbyssu af lögreglu í löndum þar sem notkun þeirra er útbreidd eru einstaklingar með undirliggjandi geðsjúkdóma eða jafnvel í geðrofi.

Það er alveg rétt að umhverfi það sem lögreglan býr við, til að gæta öryggis borgaranna og verja sjálfa sig, hefur breyst mikið á undanförnum árum.

Það er alveg rétt og ég hef líka tekið eftir því að fulltrúi Amnesty International á Íslandi hefur stigið fram og varað við þessu og það eru fleiri sem gera það og það eru auðvitað sjónarmið sem verður að skoða og taka tillit til.

Forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið. Það vekur athygli að í fréttatilkynningu frá Landssambandi lögreglumanna segir að rafbyssur nýtist ekki þegar árásaraðilar séu vopnaðir skotvopni. Rafbyssurnar séu því aðeins ætlaðir þeim sem séu vopnaðir návígisvopnum á borð við hnífa eða jafnvel óvopnaðir. Ef einstaklingur ætlar raunverulega að vinna lögreglumanni skaða, myndi hann þá ekki einfaldlega vopna sig með hættulegra vopni á borð við skotvopn vitandi það að lögreglumenn verði vopnaðir rafbyssu?

líka, hafi fjölgað sem raun ber vitni þá teljum við ekki ástæðu til þess enn sem komið er. Það er, held ég, alveg samdóma álit allra sem ég hef rætt við um þessi mál að það sé ekki tímabært að vopna almenna lögreglu með skotvopnum.

Við erum að ræða hér eitthvert millistig, eitthvað sem getur tryggt lögreglu í starfi, tryggt öryggi lögreglumanna

Það vekur athygli að stærstur hluti þeirra mála sem voru til umræðu voru atriði sem snúa að ríkinu, skortur á fjárframlögum ríkisins til að vissum málaflokkurinn að vissum málaflokkurinn sé sinnt af einhverju viti. Auknar byrðar hafa verið lagðar á sveitarfélögin, og þá er ég að tala um grunnskólann, málefni fatlaðra, leikskóla, heilbrigðisþjónustu í heimabyggð og ég gæti eflaust haldið áfram, herra forseti. Bara í málaflokk fatlaðs fólks vantar um 9 milljarða og við heyrðum nýlega bæjarstjóra Hafnarfjarðar tala um að sveitarfélagið þyrfti að skuldsetja sig til að koma til móts við sína íbúa og gera vel í málefnum fatlaðra. Það er auðvitað ekki boðlegt að löggjafinn setji auknar byrðar á sveitarfélögin og ekki fylgi fjármagn.

Í grunnskólunum sjáum við aukinn kostnað vegna skóla án aðgreiningar og eins vegna barna með sértækan vanda. Þarna vantar fjármagn. Mér þykir, herra forseti, ekki gaman að standa hér aftur og segja að það vanti fjármagn, en okkur ber skylda til að hlusta á sveitarfélögin. Ég spyr hæstv. innviðaráðherra: Hvernig hyggst hann bregðast við þessu? Þetta er ekki nýr vandi og ríkisstjórnin hefur haft rúm fjögur ár til að leysa hann. Hvernig á að bæta þetta, herra forseti?

fyrir fyrirspurnina og tækifærið til að ræða þetta og tek undir með honum að kjördæmavika er mjög skemmtileg. Ég komst því miður ekki þessa viku vegna Covid-veikinda

og vitna m.a. til samkomulags sem var gert fyrir 25 árum um yfirfærslu grunnskólans og halda því fram, sem einstaka sveitarfélög hafa verið að gera upp á síðkastið, að þar sé enn óleyst vandamál, 25 árum síðar,

ólíkt t.d. mörgum sveitarfélögum á Norðurlöndum þar sem gerður er samningur árlega um þann kostnað sem sveitarfélögin standa frammi fyrir. Við þekkjum það líka hér í þinginu að

Við erum hins vegar með samstarfsverkefni um það í tekjustofnanefnd. Við erum núna með verkefni þar sem við erum akkúrat að ræða þessi mál vegna þingsályktunarinnar um eflingu sveitarstjórnarstigsins á milli ríkisins og sveitarfélaganna.

Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir þetta innlegg. Það var svo sem viðbúið að hann hengdi sig á grunnskólann, sem er auðvitað á borði sveitarfélaganna. En myndin er breytt. Skóli án aðgreiningar var ekki til staðar þegar tilfærslan átti sér stað. Vinnutímastytting var ekki til staðar. Fækkun barna í bekk var ekki til staðar. Þannig að það er greinilegt að það vantar þarna fjármuni. En af því að við erum að tala um verkefni ríkis og sveitarfélaga þá langar mig að nefna heilsugæsluna, sem er jú ekki á forræði sveitarfélaga heldur á forræði ríkisins. Á Suðurnesjum búa

Virðulegur forseti. Bara svo að við klárum aðeins umræðuna. Ef við ætlum að ræða hér um tekjuskiptingu og verkefnaskiptingu ríkis og sveitarfélaga eigum við að hætta að rífast um eitthvað sem gerðist fyrir 25 árum. eigum bara að viðurkenna að á 25 árum hefur augljóslega ýmislegt þróast, en þar með líka hinir sjálfstæðu tekjustofnar sveitarfélaganna með þeim hagvexti og útsvarshækkunum sem þar hafa orðið, að ég tali nú ekki um fasteignagjöld. Við skulum hætta að vera að rífast um eitthvað sem gerðist fyrir 25 árum og ætlast til þess að það verði einhver ríkisstjórn á þessum tíma sem eigi að redda því. Það eru 25 ár síðan, hv. þingmaður. Síðan erum við með önnur verkefni sem er nýlega búið að semja um, og það er svolítið skrýtið að það skuli alltaf gerast þannig að sveitarfélögin komi eftir nokkur ár, eftir að þau hafa samið um verkefnaflutning, og segi: Heyrðu, það klikkaði eitthvað.

Herra forseti. Í dag er sorgardagur í Evrópu. Hafið er stríð í Evrópu í fyrsta sinn frá lokum seinni heimsstyrjaldarinnar. Það verður með afleiðingum sem við vitum ekki hverjar verða. Viðbrögð vestrænna ríkja þurfa að vera afdráttarlaus og hörð og í þeim viðbrögðum skiptir máli að Ísland skorist ekki undan ábyrgð og að við nýtum öll okkar tengsl og áhrif til þess að stilla til friðar. Aðalatriðið næstu sólarhringa er að þjóðir heims geri allt sem í þeirra valdi stendur til að stöðva þessa innrás Rússa og það er nauðsynlegt að bandamenn okkar og við séum enn skýrari gagnvart Rússlandi. Ég vil spyrja hæstv. utanríkisráðherra hvaða viðbrögð alþjóðasamfélagsins hún telur nægilega sterk til þess að hafa áhrif á þessa stöðu. Hversu langt telur hæstv. ráðherra að Evrópusambandið og vestræn ríki séu reiðubúin að ganga þegar kemur að efnahagsþvingunum? Það verður að segjast eins og er að eins og staðan er núna þá virðist Pútín ekki kippa sér mikið upp við þessar efnahagsþvinganir og þá er

Herra forseti. Ég vil byrja á að taka undir það með hv. þingmanni að þetta er mikill sorgardagur og atburðir næturinnar boðberi einhvers sem ég held að við höfum öll leyft okkur að vona að við þyrftum ekki að upplifa, og fyrst og fremst að óbreyttir borgarar í Úkraínu þyrftu ekki að upplifa. Hvað dugir til? Ef ég bara vissi það þá myndi ég segja það upphátt. Ég vona að Evrópusambandið, Bandaríkin, Bretar, Japanir og aðrir sem hafa tilkynnt um efnahagslegar þvinganir séu tilbúnir að ganga lengra. Ég veit að Evrópusambandið ræðir í í dag um næsta stóra skref sem yrði þá stigið af miklum þunga, og þessar allsherjarefnahagslegu þvinganir. Við höfum sagt það skýrt, íslensk stjórnvöld, að við stöndum áfram með þeim í því.

Það sem skiptir máli hér er að við stöndum saman, að við segjum hátt og skýrt í hvaða liði við erum, hvar við staðsetjum okkur og gerum það sem við getum þar sem við getum það. Við erum herlaus þjóð. Við höfum skyldum að gegna, við höfum táknrænum skyldum að gegna. Við erum hér með svæði, viðbúnað, stuðning, þjónustu, samninga, sem skiptir máli og mér finnst gott að finna fyrir því að ríkin í kringum okkur vita það, bera virðingu fyrir því og við erum fullir þátttakendur í því og við höfum svo sannarlega hlutverki að gegna. Ég verð að nýta þetta tækifæri til að þakka fyrir þá þverpólitísku samstöðu sem hingað til hefur verið í utanríkismálanefnd sem mér finnst mjög mikill sómi að.

Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir þessi svör. Ég tek undir orð hennar og ég efa ekki að hugur okkar er með þeirri þjóð sem nú hefur verið ráðist á með ólögmætum hætti.

það hvernig og hvort hernaðarlegt mikilvægi Íslands muni aukast í kjölfar þessara atburða á næstu vikum.

og það sem kann að gerast er að virkjaðar verði viðbragðsáætlanir, varnaráætlanir.

gerir það að verkum að það má búast við því að hér verði aukinn viðbúnaður, aukið eftirlit og frekara viðbragð eins og annars staðar.

Um er að ræða breytingu á lögum nr. 57/1996, um umgengni um nytjastofna sjávar, á lögum nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, og lögum nr. 22/1998, um veiðar og vinnslu erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands. Í lok árs 2018 skilaði Ríkisendurskoðun skýrslu til Alþingis um eftirlit Fiskistofu með fiskveiðum þar sem álitið var að ráðast þyrfti í ýmsar úrbætur hjá stofnuninni til að hún geti sinnt eftirliti með skilvirkum og árangursríkum hætti. Unnið hefur verið að úrbótum samkvæmt ábendingum í skýrslunni og er frumvarpið liður í því starfi. Í mars 2019 skipaði sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra verkefnisstjórn um bætt eftirlit með fiskveiðiauðlindinni og um leið var settur á fót samráðshópur með fulltrúum allra þingflokka á Alþingi, stofnana og helstu hagaðila í sjávarútvegi en skýrsla þeirrar verkefnisstjórnar kom út í júní 2020. Frumvarpið leggur til eftirfarandi atriði: Í fyrsta lagi auknar heimildir Fiskistofu til dagsekta og skýrari málsmeðferð um álagningu þeirra, auknar heimildir til rafræns eftirlits Fiskistofu og í þriðja lagi heimildir til opinberrar birtingar á sviptingum eða afturköllun leyfa. Með frumvarpinu er gert ráð fyrir sterkari heimildum Fiskistofu til innheimtu dagsekta en í gildandi lögum er heimilt að leggja dagsektir á aðila sem ekki skila skýrslum um ráðstöfun og vinnslu afla. Lagt er til að Fiskistofu verði heimilt að leggja dagsektir á í fleiri tilvikum, á hvern þann sem vanrækir að veita stofnuninni þær upplýsingar sem viðkomandi ber að veita lögum samkvæmt, svo sem upplýsingar um viðskipti með skip og aflamark. Þá eru ákvæði um málsmeðferð dagsektarmála, að stofnunin skuli fyrst skora á hvern þann sem vanrækir að veita upplýsingar að bæta úr og gefa viðkomandi kost á að upplýsa um ástæður tafa við upplýsingaskil. Þá skuli Fiskistofa leiðbeina viðkomandi um að dagsektir verði lagðar á að liðnum fresti hafi umræddar upplýsingar ekki borist. Lagt er til að kveðið verði á um það að óinnheimtar dagsektir falli ekki niður. Er það gert til að tryggja að úrræðið hafi tilhlýðileg fælingar- og varnaðaráhrif. Lagt er til að dagsektir skuli nema 30.000 kr. fyrir hvern byrjaðan dag og geti hæstar orðið 1,5 milljónir kr. Með frumvarpinu eru lagðar til heimildir til Fiskistofu til að efla eftirlit með rafrænni vöktun, þar með talið notkun svonefndra flygilda eða dróna sem talið er að geti aukið þekju og styrkt framkvæmd eftirlits. Þá er talið nauðsynlegt að styrkja heimildir til rafrænnar aflaskráningar og myndavélaeftirlits. Lagt er til að eftirlitsmönnum Fiskistofu verði heimill aðgangur að upplýsingum sem verða til við rafræna vöktun á löndunarhöfnum í þeim tilgangi að hafa eftirlit með löndun afla. Þá eru lagðar til breytingar á lögum um Fiskistofu sem miða að því að veita stofnuninni heimild til vinnslu upplýsinga vegna rafræns eftirlits og að auki er lagt til að sett verði bráðabirgðaákvæði sem heimilar Fiskistofu að fara í samstarf við útgerðaraðila um notkun myndavéla um borð í fiskiskipum í eftirlitsskyni. Er þetta í samræmi við tillögur verkefnisstjórnarinnar um að stofnunin fái skýrar lagaheimildir í þessu efni. Lagt er til að skýrt verði mælt fyrir um heimild Fiskistofu til að birta opinberlega ákvarðanir um sviptingu veiðileyfa og afturköllun vigtunarleyfa. Miðar það að því að auka enn frekar gagnsæi í störfum Fiskistofu sem og fyrirsjáanleika fyrir þau sem starfa í greininni og veita bæði þeim og Fiskistofu tilhlýðilegt aðhald. Við samningu ákvæða um heimildir Fiskistofu til að viðhafa rafrænt eftirlit var gætt að 71. gr. stjórnarskrár Íslands um friðhelgi einkalífs og að reglurnar samræmdust lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, nr. 90/2018.

í samráðsgátt stjórnvalda á vefnum island.is, og var þar mál númer S62. Það var lagt fram á 151. löggjafarþingi en náði ekki fram að ganga. Í janúar síðastliðnum var svo ákveðið, í minni ráðherratíð, að leggja frumvarpið fram með breyttu sniði þannig að ákvæði um stjórnvaldssektir og tengda aðila hafa fallið brott þar sem ný nefnd á m.a. að fjalla um þau efni á ný. Ég hyggst kynna minnisblað í ríkisstjórn á morgun um þau mál þar sem verkáætlun um störf nefndar um sjávarútveg verður rakin og í framhaldinu fer sú verkáætlun í samráðsgátt stjórnvalda. En eins og ég hef sagt áður úr þessum ræðustóli tel ég mjög brýnt að þegar unnið er að því að bæta kerfið í átt til réttlætis, sanngirni og aukinnar sáttar sé það gert á grunni gegnsæis. Það þýðir vitanlega að skoða þarf eignatengsl og stöðu ólíkra fyrirtækja í eigu sama aðila o.s.frv. eins og áður hefur verið nefnt hér í öðrum dagskrárliðum.

á bak við allt sem þar er. Þá horfir maður svolítið til þess sérstaklega að það komu mjög mjög sorglegar fréttir, myndi ég segja, fyrir áramót um mikið brottkast. Það eftirlit sem Fiskistofa hefði haft með nýtingu tækni hefði sýnt fram á að brottkast væri allt að tífalt meira en við héldum að það væri en að sama skapi,

fókusera ekki bara á það að bæta lagagrundvöllinn heldur líka fjárhagslegan grundvöll þannig að hægt sé að halda úti virku eftirliti með fiskveiðum. Bara sem dæmi, sá dróni sem Fiskistofa hefur verið að nota til eftirlits með brottkasti, nær aðeins um 40–50 km út frá landi.

Þetta er ekki bara mikilvægt vegna brottkasts heldur líka vegna almenns eftirlits. Er verið að veiða á réttum svæðum? Við eigum að geta nýtt tækni,

að tryggja að þetta gangi vel áfram. Bara endilega passa upp á að fjárveitingarnar komi líka. Það er ekki nóg að við vitum að við getum fylgst með, við þurfum að fylgjast með og til þess þurfum við fjármagn.

Ég held að þessi mál og svo mörg önnur sem varða sjávarútveginn þurfum við að halda áfram að laga og bæta og gera þau þannig að að um þau ríki almennt meiri sátt í samfélaginu. Það þarf að einfalda marga hluti og gera það þannig að það liggi í augum uppi fyrir hinn almenna íbúa og borgara hvernig eigi að fara að hlutunum. Ég veit að

að gefa sjómönnum og útgerðinni það aðhald sem ég held að hún kalli eftir eins og við gerum öll í lífinu. Við viljum fara eftir reglum og við viljum hafa reglur og þær eru til þess að fara eftir þeim.

Í fyrsta lagi tek ég eindregið undir það sem hér hefur verið sagt varðandi mikilvægi þess að lagaheimildirnar séu skýrar. Það er afar mikilvægt. Aðeins hefur komið til umræðu í fjölmiðlum upphæð þessara dagsekta sem eru, samkvæmt því sem fram kemur í frumvarpinu, 30.000 kr. fyrir hvern byrjaðan dag. Þessi upphæð er í samræmi við tillögu verkefnisstjórnarinnar og nefndin getur auðvitað skoðað og velt því fyrir sér hvort þessi upphæð hafi nægilegan fælingarmátt. Það er eitthvað sem þarf að velta fyrir sér og er ekki upphæð sem er höggvin í stein af hendi ráðuneytisins heldur er bara partur af þinglegri meðferð málsins.

þeim sem þarna eru annars vegar viðunandi aðhald til að koma í veg fyrir þessi brot en fyrst og fremst þurfum við auðvitað að koma í veg fyrir þessi brot með samstarfi við þau sem sjóinn sækja því að það á að vera þannig að við umgöngumst sjávarauðlindina af virðingu og án þess að brottkast sé ófrávíkjanlegur hluti af því að sækja

og ég tek undir þau sjónarmið. Það skiptir mjög miklu máli að við getum með öflugri tækni, en ekki síður með markvissu samstarfi við Gæsluna, fylgst með fleirum og líka þeim sem eru fjær landi. Loks vil ég líka hér í lok umræðunnar nefna það að ég hef nú þegar, og gerði það strax í lok síðasta árs, styrkt Fiskistofu í framþróun og tækni með sérstöku fjármagni úr svigrúmi ráðuneytisins. En ég treysti því í ljósi þeirrar umræðu sem hér er, og ekki síst almennrar pólitískrar samstöðu um þessar áherslur, áherslur, að þingið taki því vel þegar ég mun fara þess á leit að sækja aukið fjármagn til að fjármagna þetta svo

Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á skaðabótalögum, nr. 50/1993, með síðari breytingum,

Það er einstaklingum oft þung byrði að höfða dómsmál vegna líkamstjóns sem þeir hafa orðið fyrir. Þeir fallast því gjarnan frekar á þær bætur Þeir fallast því gjarnan frekar á þær bætur sem tryggingafélög bjóða að fyrra bragði og gefa eftir þann rétt sem þeir þó telja sig eiga. Til þess að stemma stigu við þessu vandamáli sem snýr að tekjulægri einstaklingum og þar með bæta réttaröryggi þeirra sem hafa orðið fyrir líkamstjóni er lagt til að þeir eigi kost á því að höfða mál

Það er grafalvarlegt mál þegar fólk lendir í líkamstjóni og missir heilsuna. Það hefur ekki bara áhrif á viðkomandi einstakling heldur alla fjölskyldu hans.

við teljum okkur fara eftir siðareglum að við skulum ekki vera búin að tryggja það að þeir sem verst settir eru í okkar þjóðfélagi geti leitað réttar síns fyrir dómstólum vegna kostnaðar. Það segir sig sjálft að þegar einstaklingur sem lendir í umferðarslysi þarf að leita réttar síns til að reyna að ná bótum frá viðkomandi tryggingafélagi þá er hann ekki í sömu stöðu og viðkomandi tryggingafélag sem hefur gífurlegt fjármagn

og sérstaklega þeim sem eru í lægri tekjuþrepunum möguleika á því að ná fram gjafsókn og ná fram réttlæti ef á þarf að halda til að koma málum fyrir dómstóla.

að samþykkja þetta frumvarp og sjá til þess þar af leiðandi að þeir sem virkilega hafa orðið fyrir heimilisofbeldi,

En þetta er nefnilega mjög mikilvægt mál og ekki síst í þeirri umræðu sem samfélagið er að ganga í gegnum varðandi heimilisofbeldi, kynferðisofbeldi. Við erum æ betur að reyna að ná utan um slík mál

og þau kerfi þar sem hægt er að leita réttar síns og fá úr málum sínum skorið. En eins og fram hefur komið er þetta alltaf spurning um aurinn. Við höfum verið að ræða um kynferðisafbrotamál, meint brot sem fólk hefur orðið fyrir og hefur ekki treyst sér til að fara með fyrir dómstóla

sérstaklega þeir sem hafa orðið fyrir skaða eins og ofbeldi, líkamstjóni, heimilisofbeldi. Þarna er oft búið að brjóta manneskjuna niður andlega, ef við tökum t.d. dæmi um heimilisofbeldi sem gæti hafa verið langvinnt, þannig að við erum kannski að horfa á manneskju sem er búin að missa traust, ekki bara á aðstæðum sínum og sjálfri sér og sínu fólki sem og heimilisofbeldisaðila

Fólk þarf að vera með afar bága fjárhagsstöðu og það eru sennilega alls konar krúsidúllur í þessum reglugerðum sem ég er ekki með fyrir framan mig. Við vitum öll að það er mjög erfitt að fá gjafsókn, það þarf að uppfylla ansi stíf og ströng og margslungin skilyrði

frumvarpið heils hugar og vonast til að málið fái hlustun og skoðun. Og þó svo að það verði kannski ekki okkar bjartasta von sem komi út úr því þá verði alla vega stigið skref að horfa meira til þeirra sem hafa orðið fyrir líkamsmeiðingum, hafa misst heilsu, líkamlega og samhliða oft andlega; að það verði opnað fyrir þessa reglugerð þannig að fleirum sem verða fyrir slíku verði gert kleift að nýta sér okkar íslenska, góða dómskerfi. Þangað viljum við sjá fleiri mál fara og þar eru að stórum hluta peningamálin, fjárhagsmálin, sem koma inn og óttinn við það að geta ekki greitt fyrir málið, hvernig sem málið muni fara, auk þess að þurfa að standa fyrir framan dómarann og fara í gegnum allt það ferli sem

skyldar maka til að taka þátt í meðferð máls. Þá verði umsækjandi eða greiðsluþegi ekki látinn bera hallann vegna skorts á nauðsynlegum upplýsingum sem rekja má til maka hans. Það er eiginlega með ólíkindum að ég skuli þurfa að koma núna í fjórða skiptið og mæla fyrir þessu máli sem á að vera svo sjálfsagt að maður verður

gjörsamlega óþörf og eru eiginlega bara sett til höfuðs ákveðnum einstaklingum sem eru á örorku.

Og ef sá maki vill ekki hlíta þeim úrskurði þá verður hinum makanum refsað með því að hann fær ekki það sem hann á rétt á.

einn aðila til að gera eitthvað til að þvinga það fram að annar fái ekki sínar bætur. Það er svo ótrúlegt að maður skuli þurfa

Þá spyrjum við okkur: Hvers vegna ekki? Hvað er það í fari núverandi ríkisstjórnar sem veldur því að þeir eru tilbúnir til að halda þessu inni og halda því inni að brjóta mannréttindi, jafnrétti, að brjóta á veiku fólki?

en mér ofbýður þessi vanvirðing gagnvart einstaklingum sem í rauninni hafa ekki úr miklu að spila. Mér ofbýður að við skulum ekki meta einstaklingsréttindi öryrkja meira heldur en þetta. Við erum sjálfstæðar persónur líka í hjónabandi og í hvers kyns sambandi sem það er. er. Það að við skulum alltaf vera tilbúin til að ráðast gegn þeim sem verst standa og velta fyrir okkur hvernig við getum skert það sem þeir eiga rétt á að fá úr opinberum sjóðum vegna örorku, sannanlegrar örorku

vegna þess að þetta eru tveir aðskildir einstaklingar þrátt fyrir að reka kannski saman heimili. Þetta er bara hliðstætt við að laun væru skert hjá einhverjum af því að maki hans fær svo há laun. Við getum ekki hugsað þetta svona. Við megum ekki gera það. Ef einstaklingur á rétt á örorkubótum þá á hann það. Hann á rétt á þeim, alveg burt séð frá því hvort maki hans hafi einhverjar tekjur sem gætu

að börnum skuli tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst. Það er stjórnarskrárbundið hlutverk löggjafans að gæta sérstaklega að því að lög veiti börnum viðhlítandi vernd. viðhlítandi vernd. Sérstaklega er mikilvægt að lög veiti börnum vernd umfram aðra þegna þjóðfélagsins, enda eru þau í flestum tilvikum ófær um að standa fyllilega vörð um eigin réttindi eða vekja athygli á eigin aðstæðum með sama hætti og fullorðnir. Sérstaka athygli ber að veita þeim tilvikum þar sem ákvarðanir eru teknar sem hafa varanleg áhrif á líf barns, svo sem þegar

Þá er í 3. mgr. sömu greinar heimild fyrir heilbrigðisstarfsmenn til að grípa tafarlaust til nauðsynlegrar meðferðar ef ekki vinnst tími til að leita liðsinnis barnaverndaryfirvalda. Ákvæði 26. gr. taka með öðrum orðum til þeirra tilvika þegar nauðsynlegt er að veita barni meðferð og fjalla um hvar mörk skuli dregin á milli réttinda barns og foreldra. Mikilvægt er að gæta þess að foreldrar gangi ekki of langt þegar kemur að því að ákveða hvort barn skuli undirgangast meðferð. Í 2. mgr. 27. gr. laga um réttindi sjúklinga kemur fram sú vísiregla að hlífa beri börnum við ónauðsynlegum rannsóknum og aðgerðum.

sem af slíku hlýst sé meiri en þeir hagsmunir sem eru í húfi. Ólíkt þeim reglum sem gilda um nauðsynlega læknismeðferð barna er ekki fjallað um það í 27. gr. hvernig brugðist skuli við þegar foreldrar óska eftir

Við mat á því hvort aðgerð teljist óþörf eða ekki þarf eðlilega að taka mið af hagsmunum barnsins auk læknisfræðilegra og sálfræðilegra þátta. Flutningsmenn leggja áherslu á að lífsskoðanir foreldra eigi ekki að geta réttlætt það að láta hjá líða að framkvæma tiltekna aðgerð eða valda því að tilteknar aðgerðir séu framkvæmdar. Þá eigi það hvort foreldrar telji að barn þeirra velji að undirgangast tiltekna aðgerð í framtíðinni ekki að hafa áhrif á læknisfræðilegt mat á nauðsyn. Faglegt mat eigi ávallt að ráða. Verði frumvarp þetta að lögum verður heilbrigðisstarfsmönnum skylt að leggja mat á það hvort aðgerðir og rannsóknir séu börnum nauðsynlegar og jafnframt að neita að framkvæma óþarfar aðgerðir og rannsóknir á börnum.“

á þeim stigum þar sem barnið er innan þess ramma og að slíkar aðgerðir séu ekki framkvæmdar fyrr en barnið er orðið fullorðið og getur tekið sínar ákvarðanir sjálft? Við höfum verið að dansa í kringum heitan graut að reyna að tryggja þessi réttindi barna en einhvern veginn höfum við algjörlega skautað fram hjá og einhvern veginn tekist

um allan heim að réttur barna er algerlega fótum troðinn í þessum málum og þá sérstaklega þegar það varðar

að það sem er barninu fyrir bestu sé það sem gildir, alltaf. Við getum ekki látið líta þannig út að barnið sé

gott mál. Þetta er líka flókið mál. Ég held að það sé rétt sem ég var að reyna að skoða að það standi í lögunum að það eigi að hlífa börnum við ónauðsynlegum aðgerðum og auðvitað er það ótrúlega sérkennilegt orðalag; að hlífa börnum við. Hvað er í rauninni verið að segja? Það sé hægt að gera þetta og hitt

á. Ég vil bara benda á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem hefur verið löggiltur hér og við erum að ræða um það víða hvernig við getum innleitt hann betur.

skoðun á ýmsum málum en gat ekki gert það vegna þess að það var barn þegar hlutirnir voru að gerast. Ónauðsynlegar aðgerðir — auðvitað þarf að horfa á hvert mál fyrir sig því að þetta er flókið og það sem einum gæti þótt nauðsynlegt gæti einhverjum öðrum þótt ónauðsynlegt.

hafa hagsmuni þess að leiðarljósi og hvað það er sem barnið myndi síðar kjósa að gera. Og þá er að bíða eftir að það nái þeim aldri að það geti sjálft tekið ákvörðun. En að öðru leyti

Frumvarp þetta var áður lagt fram á 151. löggjafarþingi (28. mál) en náði ekki fram að ganga. Frumvarpið er nú lagt fram að nýju óbreytt. Réttur til almannatrygginga á Íslandi er skertur hafi hinn tryggði verið búsettur erlendis á milli 16 og 67 ára aldurs. Fjöldi fólks líður því skerðingar á lífeyri sínum vegna búsetu erlendis. Þessar skerðingar eru í dag framkvæmdar óháð því hvort fólk á rétt á greiðslum frá erlendu ríki vegna búsetu sinnar þar. Miklar deilur hafa verið milli stjórnvalda og lífeyrisþega vegna búsetuskerðinga undanfarin ár. Sú aðferð sem Tryggingastofnun hefur beitt við ákvörðun búsetuhlutfalls var borin undir umboðsmann Alþingis og taldi hann að aðferðin væri ólögleg.

Þessi viðbótarstuðningur er ætlaður þeim sem vegna búsetu sinnar erlendis eiga ekki rétt á fullum ellilífeyri. Þrátt fyrir að stuðningurinn veiti kærkomna aðstoð þá eru skilyrðin fyrir aðstoðinni ströng.

Ef einhver á að fá 100% réttindi og á að lifa á þeim, eða réttara sagt reyna að tóra á þeim, hvernig í ósköpunum á viðkomandi að fara að því að reyna að tóra á þeim og lifa á 90% af þeim réttindum

Það er ekkert kannað. Í 68. gr. laga um almannatryggingar er fjallað um að heimilt sé að semja á milli ríkja um hvernig skuli ákvarða réttindi fólks út frá búsetutíma. Ísland hefur gert slíka samninga við nokkur ríki og á milli EES-ríkjanna gildir sérstakur samningur sem kveður á um að réttindi glatist ekki vegna flutnings til annars EES-ríkis. Eftir stendur að fjöldi ríkja hefur ekki gert slíka samninga við Ísland. Sem dæmi getur það skert rétt til örorku ef viðkomandi hefur verið búsettur í Bandaríkjunum um árabil, þó svo að viðkomandi hafi fyrst verið metinn öryrki eftir að hafa flust aftur til Íslands.

en þegar lífeyrir er skertur vegna þess eins að einstaklingur hefur um tíma verið búsettur í öðru landi þá er það ekkert nema mismunun. Við verðum að spyrja okkur hvers vegna í ósköpunum við leyfum okkur svona. Hvers vegna í ósköpunum erum við að níðast fjárhagslega á fólki bara vegna þess að það hefur búið í öðru landi? Er það bara vegna þess að viðkomandi ríkisstjórn og við getum gert það? Og þá er það okkur alveg til háborinnar skammar og með ólíkindum að við skulum ekki hafa breytt þessu.

þetta fer þá jafnvel að hafa áhrif á mig. En eftir að hafa búið mikið erlendis öðru hverju þá kannast ég alveg við þetta vandamál. Það er nefnilega þannig að þegar maður býr erlendis þá eru í sumum ríkjum öflug og góð kerfi þar sem maður vinnur sér inn lífeyri mjög hratt.

þessu aldurstímabili þá gefur það mjög skakka mynd. Það er því mjög mikilvægt að það sé aðeins verið að skerða réttindi á Íslandi ef viðkomandi fær raunverulega eitthvað frá hinu landinu. Ég hef líka búið í löndum eins og Rúanda í Afríku þar sem er ekkert lífeyriskerfi. Ég á engin réttindi fyrir þau tvö ár sem ég bjó þar.

Þetta minnti mig svolítið á eitt sem ég rakst á einu sinni á þegar ég flutti á milli landa. Ég hélt að það væri þannig að það skipti máli hvenær ég flytti, hversu marga daga ég hefði búið í landinu, þegar kæmi að hlutum eins og skattafslætti.

það sem virðist vera hentugast í hvert sinn fyrir ríkið í stað þess að hugsa um það sem er réttlátara að gera. — Fleira vildi ég ekki segja, frú forseti.